**Ana Stevanović** Zahvaljujem se.Uvažena gospođo Brnabić, dame i gospodo ministarke i ministri, kolege narodni poslanici, pažljivo sam slušala vaša izlaganje, još pažljivije pročitala predloženi program rada Republike Srbije, pokušavajući da pronađem samo jednu sintagmu, a to su slobodni mediji. Nažalost, tu sintagmu nisam uspela da pronađem i iskreno se nadam da odsustvo ove sintagme ne znači da sloboda medija neće biti među prioritetima Vlade na čijem ćete čelu vi biti. Podsećam da nijedna Vlada nije započela svoja mandat u ovakvoj atmosferi strahovitog kršenja medijskih zakona i medijskih sloboda.U svom ekspozeu govorite o nastavku puta ka EU, ističući da je EU uzor demokratije. Podsećam da je preduslov uređenog, pravednog i demokratskog društva vladavina prava, a pre svega slobodni mediji. Oni su najstroži kritičari vlasti i kontrolori vlasti. Takođe, to je njihova dužnost i smisao njihovog postojanja, a svako od nas bi trebalo da zna da ne postoje slobodna društva bez slobodnih medija.Danas mediji u Srbiji su sve samo ne slobodni, a Srbija uporno nazaduje na svakoj listi slobode medija. Brojne nevladine organizacije i brojna novinarska nezavisna udruženja o tome neprestano govore. Međutim, to što oni govore retko nalazi na bilo kakav odjek od strane državnih funkcionera, a i od strane same Vlade.Nezavisni novinari i mediji su na meti svakodnevnih napada od strane onih medija koji služe isključivo za obračun sa političkim neistomišljenicima i kritičarima vlasti.Podsetila bih, ako u jednom društvu sloboda medija nije obezbeđena, onda ni jedna druga sloboda ne može biti zagarantovana.U ekspozeu ste istakli značaj razvoja kritičkog mišljenja kod mladih, a ne postoje osnovi za to bez medija koji slobodno i bez straha kritikuju sve postupke aktuelne vlasti.U

Šta ćete učiniti da se jednom zauvek prekine sa nedozvoljenim političkim uticajem na medije, što je samo prvi korak ka ostvarivanju medijskih sloboda koje su potpuno zgažene u našoj zemlji i koje nas dele stotinama godina od uređenog društva? Nestrpljivo iščekujem vaš odgovor. Hvala vam unapred. Hvala.Reč ima narodna poslanica Jasmina Nikolić. **Jasmina Nikolić** Zahvaljujem se.Uvažene kolege, uvažena gospođo Brnabić, dame i gospodo, govoriću o delu programa koji se odnosi na obrazovanje. Pošto imam malo vremena, nemojte mi zameriti što ću vreme utrošiti da ukažem na neke ne usklađenosti između inicijativa u ekspozeu i tekuće regulative koja je ušla u javnu raspravu, odnosnoprošla je javna rasprava, iako ima dosta dobrih predloga, konkretnih predloga u programu Vlade, kao što je racionalizacija mreže škola.Dakle, biću vrlo konstruktivna. Na strani 79. programa Vlade stoji da obrazovanje treba da postiće inovacije, kritičko razmišljanje i preduzetništvo. To je skroz u skladu sa strategijom. To je tačno. Treba ubaciti ove reči – u Nacrt zakona o visokom obrazovanju, budući da kritičko mišljenje nije među ciljevima, a trebalo bi da bude i preduzetništvo nije poseban princip a trebalo bi da bude, pogotovo što ste to vrlo dobro definisali, rekavši na strani 81. da je preduzetništvo neophodan element razvoja više od nastavnog predmeta, kao stav, način života i odnos prema njemu. Dakle, zaslužuje da se nađe u zakonu.Na strani 82, o tome je kolega već govorio, govori se o dualnom obrazovanju u kontekstu visokog obrazovanja. To zbunjuje. Nema ga u Nacrtu zakona o visokom, a u Nacrtu zakona o dualnom se kaže da je sastavni deo srednjeg. Trebalo bi ili pojasniti, ili videti da li se menja regulativa. Šta se s tim događa?Na strani 84. programa stoji da je ključno promeniti način finansiranja fakulteta novim zakona tačno. To je vrlo ozbiljan instrument i poluga. Ono što ostaje nejasno je zašto se izdvaja iz Nacrta novog zakona o visokom obrazovanju finansiranje u poseban zakon,

Hvala uvaženi predsedavajući. Koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati za ministre, uvažena gospođo Brnabić, na samom početku želim da kažem da mi poslanici SDS Sandžak nećemo podržati ovu Vladu. Sa aspekta predstavnika Bošnjaka smatramo da ne postoji ni minimum razloga da glasamo niti za ovakav sastav Vlade, niti za program, koji ste vi kao mandatarka izneli pred nas.Kada nas.Kada kažem da za nas nije prihvatljiv sastav ove Vlade, tu pre svega mislim na činjenicu da u sastav ove Vlade ne ulazi ministarstvo za ljudska i manjinska prava. U Srbiji živi 21 nacionalna zajednica, u broju stanovnika oni čine preko 1.300.000 građana ove države. Vi ste nadležnost za toliki broj građana poverili na nivo jedne vladine kancelarije, ali to nije jedini parametar dosadašnjeg lošeg odnosa prema manjinama, koji očigledno vi Najbolji pokazatelj kako se brinulo o manjinama jeste iznos koji je u Fondu za manjine opredeljen u budžetu Republike Srbije, a on iznosi 1.800.000 dinara, za projekte iz oblasti oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i ravnopravne upotrebe jezika i pisma. Dakle, za 1.300.000 građana ove države opredeljeno je 1.800.000 dinara.Program ove Vlade za nas nije prihvatljiv, zato što nije dovoljno da se samo u jednoj rečenici opšteg karaktera osvrnete na nacionalne manjine, i kažete kako je raznolikost koju oni čine razlog za ponos svima u Srbiji, što jeste tačno, međutim, trebalo je da kao mandatarka budete mnogo konkretniji kada su u pitanju ostvarivanje i unapređenje ljudskih i manjinskih prava.Niste nam rekli u kom roku planirate da usvojite krovni zakon o nacionalnim manjinama manjinama i nacionalnim savetima, to čak niste ni spomenuli, zbog toga ne delim optimizam i uzbuđenje kolega iz vladajuće koalicije. Kao predstavnicima Bošnjaka nama je od izuzetne važnosti bilo da čujemo imate li plan po kome ćete, konačno, usaglasiti nacionalnu strukturu zaposlenih u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima, sa strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.U svim izveštajima o napretku Srbije u evropskim integracijama stoji da je u Sandžaku i dalje izuzetno izražena nedovoljna zastupljenost Bošnjaka u ovim državnim institucijama, da je ogromna nezaposlenost i Ovo su konkretni zadaci za Vladu, a mi od vas nismo čuli o tome ni reč. Sve ovo je trebalo da bude i predmet akcionog plana za poglavlja 23, 24, naročito onog dela koji se tiče nacionalnih manjina, ali iz tih akcionih planova su izbačeni svih zahtevi koji su legitimni predstavnici Bošnjaka tražili u okviru rada te radne grupe.O konkretnim primerima kada su u pitanju kultura, obrazovanje, informisanje i upotreba jezika i pisma, postoji mnogo proizvoljnosti, svakako ćemo o njima mnogo

jeste bilo da li i kako planirate da nastavite rad radne grupe za promenu političkog sistema i Ustava Srbije, i kako planirate da sprovedete proces decentralizacije i regionalizacije Srbije koje je koje je izuzetno neophodno. Naravno, vladavina prava, pravna sigurnost i jednakost pred zakonom su za nas izuzetno važne stvari na koje nismo od vas čuli konkretan plan kako planirate da ih … **Vladimir Marinković** Hvala kolega Imamoviću.Reč ima narodni poslanik Novica Tončev. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, uvaženi kandidati za članove Vlade, Vlade, ovu priliku i vreme koje imam na raspolaganju ću iskoristiti da, u kratkim crtama, dam nekoliko sugestija i predloga za koje verujem da ćemo kao vredni ljudi i vi kao ljudi na odgovornim funkcijama u Vladi Srbije u predstojećem mandatu da razmotrite.U pitanju su problemi koje sam uočio, manje kao poslanik, a više kao čovek kome građani sa ulice skoro deset godina ukazuju poverenje, a i kao privrednik koji od 1988. godine vodi svoje preduzeće. Lično verujem da će Ana Brnabić biti dobar premijer, jer sam se u to uverio prošle godine kada je predložila izmene Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, gde je boljom raspodelom lokalnih prihoda

bogati sever i siromašni jug i molim vas da posebno obratite pažnju na ekonomsku politiku u nerazvijenim opštinama, posebno na jugu i istoku naše zemlje.Ovih dana smo u medijima videli i čitamo, a i nekoliko poslanika, a i vi sami ste rekli i naveli opštinu Smederevsku Palanku, koliko su para potrošili. Dolazim iz jedne siromašne opštine i mogu da vam pokažem

Surdulica.Opštine dolaze do bankrota iz dva razloga. Jedan od razloga je to što su nam smanjena sredstva sa republičkog nivoa, a povećane nadležnosti, a druga stvar je ne domaćinsko ponašanje određenih predsednika opština i gradova.Kada sam već ovde kod lokalne samouprave i državne uprave, hoću da govorim malo o smanjenju radne snage, odnosno o zakonu o broju zaposlenih. Mi znamo da je 2009. godine usvojen zakon lex specialis o smanjenju broja zaposlenih u lokalnim samoupravama. Međutim, mogu da vam kažem da svi ti koji su tada ostali bez posla, bez obzira što je sve urađeno po zakonu, vrednovanju i sve što je bilo potrebno,

vas molim da kod smanjenja radne snage treba obratiti pažnju, a kao iskusan čovek koji vodim opštinu, mogu da vam kažem jedan primer. Opština Surdulica je imala masu za platu negde oko 8 do 8,5 miliona 2008. i 2009. godine, dok nije izašao ovaj zakon. Sada imamo oko 15 miliona, jer smanjenjem radne snage mi moramo da angažujemo dosta agencija preko kojih se plaćaju razni porezi, doprinosi, a i plate radnika koji nam nedostaju. Tako da dobro treba izvagati, odnosno napraviti matematika šta je povoljnije i kako smanjiti radnu snagu.Takođe, treba voditi računa, sada je preuzeo vaš resor moj drug Branko Ružić, oko koeficijenata za obračun plata, posebno plata zaposlenih u lokalnim samoupravama koji su završili srednju školu. Desi se primer da koeficijent cenom rada nekada iznosi manje od minimalca, a koji smo po zakonu dužni da isplaćujemo. Računam da će, moj drug Branko Ružić, na tome raditi, a mi kao iskusni ljudi smo tu da mu pomognemo.Dobro je što će Vlada Srbije takođe dobiti i ministarstvo za evropske integracije, jer je to način da bolje funkcioniše saradnja po pitanjima IPARD projekata, prekogranične saradnje.

Imam jedan primer kako je revizorska kuća kaznila opštinu Surdulica sa 47.000 eura i to bez prava žalbe i bez ikakvog papira. Ovde hoću sada i buduću ministarku za evropske integracije da podsetim, kao i ministarku pravde, da ne može niko da uzme novac lokalnoj samoupravi, a da lokalna samouprava nema pravo nikakve žalbe, odnosno nikakvo pravno sredstvo oko toga.Zato toga.Zato vas molim da se oko ovog povede računa. Takođe molim ministarsku za evropske integracije da sledeći put primi ljude iz opštine Surdulica da bi ovaj problem razrešili, jer 40 hiljada evra je velika para za jednu nerazvijenu opštinu.Pred ministarkom pravde je takođe veliki posao u narednom periodu, a to je da oslobodi tužilaštvo i sudije od uticaja politike.Što se tiče Ministarstva odbrane hoću da pozovem novog ministra odbrane. Znamo da u Surdulici je uloženo mnogo para oko renoviranja kasarne, odnosno oko vojnog kompleksa koji stoji prazan i zamolio bih ministra odbrane da u sledećem periodu razmotri kako bi oživeo kasarnu u Surdulici.Što se tiče Ministarstva zdravlja mislim da je veoma važno da se spreči odlazak lekara iz Surdulice, iz Srbije, a takođe i iz Surdulice gde na birou imamo oko 30-ak lekara. Pročitao sam vest da Nemačka traži oko 1500 lekara iz Srbije, da daje platu oko 2000 evra. Mi kao država sigurno tu platu ne možemo da ponudimo, ali Ministarstvo zdravlja mora hitno da pripremi predlog za rešenje ovog problema, inače neće imati narod ko da nam leči, jer ljudi neće tako težak posao da rade za 500 evra. Zalažem se za, a znam da ste i vi ministre za to, da se povećaju plate lekara i da se uposle naši lekari.Takođe imamo problem blokada oko pojedinih medicinskih centara, centara, a mi lokalne samouprave pomažemo medicinske centre, ali imamo problem oko finansiranja, da da kažu da niži organ vlasti ne može da finansira viši, odnosno lokalna samouprava ne može da finansira ministarstvo i zbog toga imamo problema oko funkcionisanja zdravstvenih centara. Nadam se, da će u buduće, a i verujem vama ministre, da ćemo taj problem rešiti.Brzo rešiti.Brzo završavam, samo imam još oko Ministarstva sporta, gde hoću da čestitam našim sportistima koji su osvojili nagrade u pojedinim sportskim organizacijama, a ja kao sportski radnik se zalažem takođe za kolektivni sport, i hoću tu da se poradi malo na zakonu o privatizaciji, na zakonu o finansiranju klubova. Takođe molim ministra policije da nam pomogne oko obezbeđenja raznih sportskih događaja.Pošto me kolege ubrzavaju da skratim govor, hoću samo da pozdravim formiranje Ministarstva ekologije i da nam pomognete na projektu koji je finansirala EU, a to je kanalizacioni prsten na Vlasinskom jezeru koji će da pomogne ceo kraj i razvoj i zapošljavanje novih ljudi.Na

kraju, podržavamo Vladu Srbije na čelu sa novom premijerkom i želim vam veliki uspeh, jer uspeh vašeg rada je uspeh i nas poslanika koji glasamo za vas. Zahvaljujem vam se i želim srećan rad. Hvala kolega Tončev.Reč ima narodna poslanica Jadranka Jovanović. **Jadranka Jovanović** Uvaženi predsedavajući, najlepše vam se zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da se obratim ovom cenjenom skupu iako znam da ima mnogo govornika i mnogo onih koji bi možda želeli i očekivali da se obrate.Dame i gospodo, poštovani ministri, odnosno predloženi kandidati za ministre, uvažena mandatarko za premijera, gospođo Branbić, želela bih i smatram da je neophodno i verujem da sam iz tih razloga dobila reč da se obratim i da kažem nekoliko stvari o radu, rezultatima, a najpre o očekivanjima koja se odnose na Ministarstvo kulture i informisanja, iako bih ja lično više volela da govorim o Ministarstvu kulture bez ovog informisanja.Recimo, vi ste vrlo lepo pomenuli u vašem ekspozeu – turizam. Nekako bih bila rada da govorim o Ministarstvu kulture uz Ministarstvo turizma. Svedoci smo da je naša zemlja, naš grad i uopšte Srbija jedna izuzetna destinacija, veoma popularna u savremenom svetu skrenula pažnju na sebe i porastom velikog broja turista koji se interesuju za našu zemlju ubeđena sam da bi kultura mogla itekako u širokom polju i planu da se nasloni na turizam, i između ostalog, da donese, po mom mišljenju, jedan ozbiljan i veliki prihod.Molim vas da mi omogućite da imam neku relativnu tišinu dok pričam.Što se tiče Ministarstva informisanja zašto sam rekla da bih volela da nije zajedno sa Ministarstvom kulture? Čini mi se da kultura itekako trpi, da je na neki način ne samo u pitanju budžet koji se izdvaja za kulturu, već i jedno ozbiljno polje oko koga se lome pre svega politička koplja, pri tom je to polje koje svih ovih godina, koliko ja vidim, služilo uvek svakoj opoziciji za raspravu o slobodi informisanja, a mi, moram da vam kažem, umetnici smo takođe nezadovoljni time, ali rekla bih, iz sasvim drugih razloga.Pre svega se odnosi na količinu slobode, na mogućnost da se sve napiše i kaže, da se govore neistine, a da se to ne sankcioniše, da ne postoji odgovornost za tu pisanu reč i ja vas molim baš zato što su mnogi ovde isticali kao negativnost vaše nestranačko pripadanje, po meni je to čak prednost, jer mislim da jasnim pogledom možete gledati na stvari pa i na one koje se tiču informisanja, a pre svega se odnosi na urušavanje institucija, kao što je Narodna skupština i svedok sam toga u ovih godinu dana kada smo imali seminar za poslanike, gde nam je skrenuta pažnja da se trudimo da ne dajemo mi sami mogućnost da budemo upotrebljeni u negativnom kontekstu, a svedok sam da se to dešavalo i kada mi ne dajemo nikakvog povoda.Dakle, smatram ukratko, trudiću se da budem kratka, da ne bi smele da se urušavaju institucije kao što je Narodna skupština i sve ostale institucije Vlade i ubeđena sam da biste vi zajedno sa ostalim ministrima imali snage da to sprovedete, da se sankcioniše, da se pronađe zakonski okvir za informisanje, da da pre svega svako snosi ozbiljnu odgovornost bez straha, koji verovatno postoji, da se zemlja ne optuži za cenzuru i sve ostalo što vi političari mnogo bolje znate od mene.Htela mene.Htela bih da kažem da mi je jako drago da ste pomenuli Kinu. Ja sam se i sama nedavno vratila iz Kine. Kina je velika sila, velika moć, ne samo ekonomska, čudo. Podržavamo otvaranje Srpskog kulturnog centra u Kini i svaku saradnju sa Kinom na polju kulture, a pre svega i na svim drugim poljima.Očekujemo da se i molim vas da se sprovedu da se sprovedu nacionalna priznanja koje je prethodno ministarstvo ukinulo, da se definišu kriterijumi oko dodele nacionalnih priznanja.Niko se ne buni za priznanja kada je u pitanju sport, neophodno je obavezujuće da postoje nacionalna priznanja za umetnike. Takođe, očekujemo i molim vas, ovo je veoma važno, da se vrate imena nacionalnih institucija od nacionalnog značaja. U Strategiji za kulturu postoje institucije od nacionalnog značaja, ali je ukinuto u zakonu naziv institucija od posebnog nacionalnog značaja.I još jedno malo zapažanje, ali završavam. Malo, ali veoma veliko. Velikom većinom SNS, zajedno sa svojim koalicionim partnerima dobila je mogućnost da vodi ovu zemlju, odgovornost da je vodi i da joj se aplaudira kada je u redu i da se izriču kritike kada nije. To se desilo, a najmanje se zapravo desilo kada je u pitanju kultura. To je nešto o čemu se govori, što se šapuće, priča, ali je mesto u Skupštini da ja to izgovorim.Dakle, veliki broj onih koji učestvuju u rukovođenju kulture, u našoj zemlji su nasleđeni ljudi iz prethodnih režima i to ništa nije sporno, ali je sporno to što oni slede politiku tih režima. To se pre svega odnosi na, recimo, saradnje, sa isključivom Evropom, što je takođe za pohvalu i zapadnim zemljama. Prethodno ministarstvo je potpuno ukinulo bilo saradnju sa Rusijom i zahvaljujući gospodinu Čotriću, ja sam došla u posed jednog dokumenta, kada bivši ministar nije potpisao saradnju pravoslavnih zemalja sa Rusijom u Moskvi.Dakle na sreću sada se u ovom slučaju sa novim ministarstvom to promenilo, ali ono što se nije promenilo i drago mi je što je ministar upravo ušao, jeste to da kao što je ministar uspeo da kod nekih službenika taj otpor prema Rusiji promeni, ja očekujem i vas molim lično gospođo Brnabić, da se taj odnos promeni kada su u pitanju afričke zemlje i sve druge zemlje. Jer, nemoguće je da smo mi srećni kada nam neke zemlje afričke pomognu ne glasajući za nezavisnost Kosova, a onda neki, znamo po imenu i prezimenu, i apsolutno stojim iza ovoga sa dokazima, svedocima, uostalom trenutno je prepiska između Alžira, ministra kulture Alžira sa našim ministarstvom o čemu postoji, neću sada da zadržavam sve, zna ministar o čemu se radi, a vas mogu drugom prilikom da obavestim, o tome postoji ozbiljna prepiska u našem Ministarstvu inostranih poslova gde se ignoriše saradnja sa zemljama, odnosno gleda na to potcenjivački.Ja vas molim, politika bivšeg premijera Aleksandra Vučića koga sam i lično podržala i sadašnjeg našeg predsednika izričito kaže, a verujte mi i da ne kaže, ja bih smatrala kao neko ko je proputovao ceo svet, ko je, kao što ste i vi rekli shvatio da svet počiva na različitosti, da je to samo bogatstvo i samo poen plus, nikada ne bih ni jednu jedinu zemlju, neću sada da navodim primere da ne bih poslužila možda nekome za repliku, ne postoji zemlja od koje ne može da se nauči i ne postoji kultura sa kojom ne treba da se menjamo.Samim time, ja vas najljubaznije molim da se sledi politika i u kulturi da se sarađuje sa svim zemljama sveta. Hvala vam. vam puno gospođo Jovanović.Reč ima narodna poslanica Marija Obradović. **Marija Obradović** Hvala predsedavajući.Gospođo Brnabić, kandidati za ministre, kolege narodni poslanici, drago mi je što je koleginica Jovanović govorila pre mene, jer želim da nastavim u tom duhu i u toj atmosferi. Ne znam da li ću biti u prilici da ovo bude i poslednji govor koji ćemo čuti u ovoj diskusiji, ali ću govoriti u tom tonu. Probaću da govorim sa osmehom na licu, jer mislim da sve ono što se dešavalo poslednja dva dana zaista govori da za Srbiju dolaze bolja vremena.Za

bio jedan sasvim drugačiji ton. Nikada nisam čula da su premijeri govorili na taj način. To je sasvim drugačiji način, to je drugačija energija, to je drugačija, neću reći vizija, jer je ovo zaista kontinuitet onoga što je bilo u prethodnoj Vladi i u onoj Vladi od 2012. godine, ali složiće se samnom svi, i oni kojima ste simpatični i kojima niste, da nosite drugačiju energiju, da nosite nešto što se može nazvati jednom rečju moderno u najboljem smislu i u najširem smislu.Ne govorim samo o vašoj pojavi, o načinu komunikacije i o toj energiji koju vi nosite i u radu i lučnom ophođenju, govorim o vaše pogledu kako vidite vaš timski rad i kako vidite sebe na čelu tog timskog rada. Želim danas da govorim i o kontekstu u kojem smo birali današnju Vladu. Zašto sam rekla da želim osmeh na licu? Jer, bilo je mnogo mučnih momenata tokom ove rasprave. Ne mučnih zato što neko od nas ili možda vi kao neko ko brani ovaj sastav Vlade, nemate dovoljno argumenata, nego zato što smo videli mnogo ranjenika u ovoj sali. Govorim o ranjenicima kojima je bila povređena sujeta, rušimo im predrasude i stereotipe i to mnogo boli. To niko od nas ne želi da prizna, ali jako boli.Kada smo sami sa sobom i kada se zapitamo – šta meni zapravo smeta kod ovog predloga za premijerku? Smeta mi to što je ona nešto novo i nešto što ne poznajem, to je svojstveno ljudskoj psihi, da ono što je novo i nepoznato, da se toga čovek boji.U boji.U vašem ekspozeu je bilo nekoliko rečenica koje nisu nove, ali koje treba ponoviti, jer mislim da su potcrtavale nekoliko vrlo važnih stvari koje će se videti i kasnije tokom rada ove Vlade. Neću mnogo da govorim o brojkama, niti o rezultatima ove Vlade, jer su o tome govorili ne samo poslanici tokom ove diskusije i tokom prethodnih godina, o tome su se izjasnile mnoge veoma važne međunarodne institucije i finansijske i političke. Na kraju, napredovanje Srbije na „duing biznis“ listi, u okviru mnogo drugih pokazatelja govori da ono što je radio taj tim od 2012. godine, od kada je SNS preuzela odgovornost za vođenje vlasti pa do danas, pokazuje da idemo krupnim koracima napred. To su teški koraci, to su gvozdene čizme, ali idemo napred.Jako je dobro što u ovom trenutku kada se dogodilo nešto što se nikada nije dogodilo u političkoj istoriji Srbije, a to je da čovek sa mesta premijera bude izabran takvom većinom od 55% glasova na mesto predsednika Srbije, dakle ne ono što smo čuli ovih dana, on je pobegao, on je otišao, ne govori se o tome. To su reči kojih treba da se stidite. Birajte reči, jer one su naše oružje danas na ovom polju.On predsednik Srbije i odlazeći sa mesta premijera. Napravio je politički pomak, istorijski politički pomak i nešto što je lekcija za mnoge ljude koji se bave politikom u Srbiji kada govorimo o lekcijama, želim da vam čestitam na iskazanom stepenu tolerancije, strpljenja, trpeljivosti. Vi ste to pokazali i tokom ove rasprave, a i tokom prethodnih dana. Vi ste očitali lekciju pristojnosti celoj Srbiji. Vi ste lične uvrede i profesionalne istrpeli na način koji treba da bude pozitivan primer i treba ljudi da se ugledaju na to.Uvrede koje ste istrpeli, odgovorili ste na način, a tako treba da odgovori i Zorana Mihajlović i Gordana Čomić i ja i koleginice koje smo vređane ovde tokom današnjeg dana. Ono što je uradio kolega Mirčić, kažem kolega jer radimo u Skupštini Srbije zajedno, inače se ne mogu nazvati kolegom po stepenu nekih drugih karakteristika, dakle ono što je Mirčić danas uradio da na tako vulgaran način odvuče svoju diskusiju je nešto čega treba da se stidi svaki poslanik u Skupštini Srbije.Vaša rečenica: „Samo vi vređajte, ja ću i dalje da radim i da menjam Srbiju, i to da je menjam na bolje“, zaista treba da bude moto svih nas koji se često osećamo uvređenim uvređenim i poniženim u Skupštini Srbije, a posebno mislim na poslanice.Vi ste prihvatanjem pozicije, tj. dolaskom na poziciju premijera zapravo učinili mnogo više za rodnu ravnopravnost u Srbiji i za borbu protiv homofobije nego što je učinila bilo koja nevladina organizacija i civilni sektor u Srbiji. Moguće da u ovom trenutku toga niste svesni. Ja to ocenjujem kao neko ko je borac za ljudska, posebno ženska prava Često ljudi nemajući nameru da to učine, i ne verujem da je to bilo među vašim prioritetima dok ste se prihvatali ove kandidature, ali često to ljudi učine nesvesno zato što stanovito stoje i komforno se osećaju u ulogama koje su odlučili da prihvate u životu.Sve ono što smo videli tokom ova dva dana, i pozitivno i negativno, snažno govori o svima nama i u Skupštini Srbije, ali i u celoj Srbiji. Rezultati Vlade Srbije izuzetno pozitivno su ocenjeni i istim tempom nastavljamo. Ovo je kontinuitet i svi prioriteti Vlade koji su bili u prethodnom periodu biće nastavljeni sa sva dva za mene vrlo važna akcenta – digitalizacija i obrazovanje, veoma, veoma važne dve tačke.Ponoviću neke od rečenica iz vašeg ekspozea, jer mislim da su važne i želela bih da ljudi malo više obrate pažnju na to i da svako u svojoj oblasti proba da da maksimum na tu temu.Insistiraćemo na analitičkom razmišljanju, na pronalaženju rešenja. Probajte da svako u svojoj oblasti učini baš to. Nemojte biti slepi sledbenici onoga što vam se nameće. Ne odustajte na prvoj prepreci, posebna poruka za mlade. To što ste vi kao mlada i obrazovana žena, kojoj su bila otvorena sva vrata bilo gde u svetu, odlučili da ostanete ovde i da se borite za Srbiju, da časno služite svojoj državi, to je nešto što ponovo podseća na one stubove srpskog tradicionalnog obrazovanja.Koliko da je Ana Brnabić moderna i da je lider u onome što trenutno radi, ne zaboravite da se zapravo to liderstvo i to što je moderno u njoj zasniva na tradicionalnim principima. Budite otvoreni za ono što su novine. Samo ćemo tako biti društvo lidera, moderno društvo koje vuče napred.Srbija je zemlja sposobnih, pametnih ljudi. Nama treba još energije i još lidera. Nemojte čekati da neko pokaže na vas prstom da ste lider. Pokažite to iz dana u dan, pokažite svojim poštovanjem, obrazovanjem. Pokažite poštovanjem prema kolegama, prema poslovima i obavezama koje imate i koje su vam dodeljeni. Odgovornost je nešto na šta treba svi da se podsetimo u Srbiji.Još jedna rečenica, time završavam, jako mi se dopala. Koliko smo hrabri da danas u Srbiji zakoračimo u budućnost. Verujem da ljudi koji će danas glasati za vas i ovaj predlog Vlade nisu svesni koliko su hrabri. Zato i jesmo zajedno, zato i jesmo timovi, jer u svakom trenutku onaj koji oseti da je njegov trenutak vuče napred, a mi ostali njega sledimo. Nismo svesni trenutka, ali osećamo da je to to što Srbiji, to je impuls koji nam treba u ovom trenutku.Još jednom čestitke svim kandidatima za ministre u ovoj Vladi. Mislim da ste i radili i da ćete raditi odličan posao. Ana, vama hvala što ste prihvatili ovu kandidaturu. Mislim da je pred vama vrlo važan zadatak. Verujem u vašu energiju, pre svega, i u to da nećete odustati. Veoma je važno da predsednik Srbije i vi kao premijer budete odličan, nerazdvojan tim. Meni se čini da ste vi na dobrom putu. Srpska napredna stranka će vas podržati. Hvala vam. Hvala, koleginice Obradović.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite, kolega. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Poštovana gospođo mandatarko, poštovani kandidati za ministre, kolege poslanici, strpljivo sam dva dana slušao diskusije i napore i vas kao mandatara, a i poslanika vladajućih stranaka da ubede građane Srbije da sve ovo što se dešava u zadnjih pet godina pod dirigentskom palicom Aleksandra Vučića su neki veliki rezultati, da trebamo biti zahvalni zbog toga što nam je jako dobro u Srbiji i vidim da se baš uprli da to uradite.Pokušaću da govorim činjenicama i argumentima, da ne biste rekli da govorim paušalno o nekim stvarima, ali pre toga, što se tiče vašeg ekspozea, koji je četvrti od 2012. godine, peta Vlada od 2012. godine, ne znam da li se uopšte trebamo toliko osvrtati i obraćati pažnju na to zato što i ovi prethodni koji su bili nije ni jedan dočekao kraj mandata, pa ni ovaj prošlogodišnji Aleksandra Vučića,

da se on realizuje u Srbiji, kao što sam to rekao i Aleksandru Vučiću prošle godine. Nažalost, evo, posle godinu dana ispostavilo se da ono što smo govorili da se to neće desiti u Srbiji, da je to zapravo istina.U vašem ekspozeu ima dosta opštih mesta, dosta fraza. Uspeo sam jedva na polovini jedne starne da izdvojim neke suštinske i ključne stvari. Naravno, nema načina kako će se stići do ciljeva koje ste definisali ekspozeom, ali ima i onih stvari koje se ponavljaju iz ekspozea prethodnog premijera Vučića, kao što je uprava, smanjenje birokratskih procedura, da zaustavimo odliv mozgova, ekonomske reforme, efikasnost, izbalansirana spoljna politika itd. Na taj način vi ste, svesno ili ne, najviše iskritikovali prethodnog premijera, koji zapravo za svih ovih pet godina nije uspeo da uradi ono o čemu ste vi govorili u vašem ekspozeu.Što se tiče lično vas i vaših rezultata, gospođo Brnabić, znam da ste vi imali velikog iskustva i radili u nevladinom sektoru na raznim projektima i postizali rezultate. Verujem i verovao sam zapravo i prošle godine, kada ste postali ministar za lokalnu samoupravu i državnu upravu, da ćete nastaviti sa tim reformama i u Vladi Republike Srbije.

istovremeno i najveća referenca za funkciju za koju ste dobili poverenje, u stvari je ovim knjigama dao sve preporuke Vladi Republike Srbije, državi za uklanjanje svih prepreka i procedura za rast i razvoj privrede u Srbiji, za bolji život i standarde građana u Republici Srbiji. Ja ću vam samo pročitati neke stvari koje su činjenične iz NALED-a i nadam se da mislite da su istinite i da verujete da su istinite.Dakle, što se tiče međunarodne liste konkurentnosti, globalnog indeksa konkurentnosti u pojedinim oblastima, po rasipnoj potrošnji Vlade, od 140 zemalja u svetu Srbija je 129. bila prošle godine, a ove godine je 124. Javni dug BDP-a - 111. smo. Po nezavisnosti sudstva smo na 122. mestu od 140 zemalja. Po svojinskim pravima smo na 126. mestu od 140 zemalja. Po kvalitetu obrazovnog sistem smo na 103. mestu, a po nivou saradnje zaposlenih i poslodavaca na 126. mestu. na 126. mestu. Taj resor pripada upravo gospodinu Vulinu, odnosno pripadao je. Zato se leti iz Vlade, a ne dobija nagrada da vodi Ministarstvo odbrane u narednom periodu.Što se kvaliteta puteva tiče, sa 114. mesta smo pali na 115. mesto u ovoj godini. Dakle, to su činjenice i to su argumenti o kojima ja želim da govorim.Takođe, gospođo Brnabić, moram vam reći da u prethodnih pet godina vladavine su nesporne činjenice o zaduživanju Vlade, građana Republike Srbije i države Srbije, da je to nešto preko devet milijardi za ovih pet godina. Nesporno je i to da je rast BDP-a jako mali i daleko ispod onoga što ste najavljivali.Pročitaću vam i te podatke, podatke MMF, Evropske komisije i našeg Zavoda za statistiku: realne stope rasta BDP od 2012. do 2016. godine, prosek su 0,7%, 2016. godine 0,8%, daleko manje i od Albanije i od Bosne i Hercegovine i od Crne Gore.Takođe, statistički podaci vezano za neto prosečne plate u regionu u Srbiji neto prosečna plata 385 evra, po podacima iz ove godine, a 395 je bila 2012. godine, pre pet godina. Dakle, manju platu građani imaju danas nego pre pet godina. I danas daleko manju od građana Bosne i Crne Gore.Vi kao ministar koji ste ulivali meni poverenje za ovih godinu dana niste uradili ništa od reformi, iako ste se, dok ste radili, za to zalagali. Svega ste jedan zakon usvojili, a to je zakon o smanjenju sredstava za lokalne samouprave.Digitalizacija, gospođo Brnabić, neće rešiti probleme građana Srbije, niti depopulaciju, koja je narastajuća, niti problem malinara, niti ćete poljoprivredu razvijati sa dronovima i sa senzorima, niti će digitalizacija uspeti da smanji broj apsolutno siromašnih, koji je danas u Srbiji 600 hiljada, milion i 800 na granici siromaštva. Nećete zaustaviti niti odliv mladih, niti ćete rešiti problem visoke centralizacije u Srbiji, javnog duga, BDP, itd.Nisam video niti da ste govorili o strateškom planu razvoja, niti o ravnomernom regionalnom razvoju, a ono što je najvažnije, niste govorili niti o sistemu vrednosti, niti o sistemu institucija koje su razorene za poslednjih pet godina vladavine Aleksandra Vučića.Što se tiče još jedne stvari zašto ne mogu podržati izbor Vlade, jeste i tim. Ako ste vi predložili ovaj tim ministara, utoliko veći problem. Ukoliko je to predložio Aleksandar Vučić, u šta ja verujem, jer on ima političku moć, onda je takođe to veliki problem.Voleo bih da mi objasnite, niste odgovorili ni jednom kolegi poslaniku u prethodnim u prethodnim raspravama, šta su kvalifikacije pojedinih ministara, uz čast izuzetaka, za obavljanje tih funkcija? Naročito ministra Aleksandra Vulina koji, osim što voli da se slika u uniformama i što je halucinirao nekih 97 ubica u blizini premijerove kuće, ne znam šta ga kvalifikuje da vodi Ministarstvo odbrane?Nemam ja ništa protiv toga da se vi igrate, kao što ste se igrali pet godina, ali imam problem ako se igrate sa državom. Dakle, ne možete rešiti jednim klikom probleme sa kojima se suočavaju građani Srbije, bilo da je u pitanju digitalizacija ili bilo šta drugo. Zahvaljujem. Hvala kolega.Kolega Srđan Nogo, povreda Poslovnika. **Srđan Nogo** Želim da ukažem da je povređen član 106.Vi ste bili dužni, predsedavajući, da reagujete i da zvoncetom pokušate da obezbedite mir u sali. Ostalo je svega još par minuta za izlaganje i molim gospodine Marinkoviću, ja vas molim, evo, ponovo imamo identičnu situaciju. Imaju još dva opoziciona predstavnika vrlo malo vremena da govore i ja mislim da je i red i pošteno da saslušamo te ljude do kraja.Ja znam da se poslanicima vladajuće većine žuri, da im je neprijatno kada čuju istinu o Vladi i o rezultatima vlasti Aleksandra Vučića u poslednjih pet godina, znam da vas boli realnost, da vi živite u virtuelnom svetu i u vašim lažima, ali, prosto, sačekajte, saslušajte do kraja, budite kolegijalni. Još malo pa ćete moći da glasate na zvonce.

Ako je kontinuitet prosečno trajanje Vlade godinu dana, to i nije neko veliko obećanje za velike domete ove Vlade.Druga važna stvar koju treba uporediti je

2016. je završena sa 34 milijarde i 100 miliona evra. Dakle, u tom petogodišnjem periodu kontinuiteta, evo, pet Vlada, a ukupan rast bruto društvenog proizvoda je iznosio 1,75%, što znači, u proseku, za tih pet godina, 0,35% rasta bruto-društvenog proizvoda.Ja verujem da ne želite takav kontinuitet i ja ne bih voleo da imate takav kontinuitet rasta, jer to ne obećava ništa dobro za našu državu. Ako obećavate kontinuitet rasta javnog duga od 10 milijardi evra u petogodišnjem ciklusu, pada deviznih rezervi Narodne banke od jedne milijarde evra, to sigurno neće biti dobro za našu državu i ostvariće se upozorenja Fiskalnog saveta koji govori o bliskom bankrotstvu najvećih gradova u Srbiji, Kragujevca, Niša, Beograda, Novog Sada, što može da potopi javne finansije u Srbiji. **Maja Gojković** Vreme. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Poštovana gospođice Brnabić, na kraju ove velike rasprave o izboru Vlade kojoj vi treba da budete na čelu, ja mogu samo da kažem, pred građanima Srbije, da vi niste odgovorili ni na jedno pitanje koje su vam postavili poslanici Dveri, a postavili smo vam 20 pitanja. To jasno govori o tome da vi krijete neke stvari.Pre svega, krijete da nikada niste učestvovali na izborima, da za vas niko nikada nije glasao, da vi niste obezbedili ovu većinu koja sada za vas treba da glasa, da niste predložili ni jednog ministra u ovoj Vladi, da je na ovaj način izneverena i volja Srpske napredne stranke da ima svog predsednika Vlade, da su prevareni socijalisti kojima je obećavano da će Ivica Dačić takođe biti predsednik Vlade, itd. Jednom rečju, prevarena je većina građana Srbije jer niko, a posebno birači SPS-a i SNS-a, nisu glasali da biste vi bili predsednik Vlade.Ovih dana srećem ogroman broj birača i SPS i SNS i nisam sreo još nijednog koji mi je rekao da podržava vaš izbor za predsednika Vlade Republike Srbije. Ono što je posebno važno, niste odgovorili na ključno pitanje – za koju ste stranu obaveštajnu službu radili i da li ste prošli bezbednosnu proveru BIA da možete kao agent stranog interesa da se nađete na mestu predsednika Vlade i da možete da nastavite da radite za američke interesa kao u američkim kompanijama i nevladinim organizacijama u kojima ste radili na mestu predsednika Vlade?Srpski pokret Dveri

dok je govorio gospodin Obradović poslanici su dobacivali, kao što je to bio slučaj i sa mnom maločas. Razumem da se vama žuri da što pre se završi glasanje, da se tamo hladi šampanjac, da se ne ugreje i ostalo što ste pripremili od hrane, ali vas molim da ispoštujete građane Srbije koji gledaju ovu Skupštinu i da dozvole svima nama da kažemo ono što imamo, bez upadanja i prozivanja poslanika iz svojih klupa. Zahvaljujem. Poslaniče, dva dana raspravljamo o Vladi. Ne možete da kažete da neko sada jedva čeka ili ne znam ni ja.Potrošili ste vaše vreme. Javnost će suditi da li ste to uradili na kvalitetan način ili ne. Sada je rasprava gotova, ja tu ne mogu ništa. Još Đorđe Komlenski ima neko vreme i to je to. Moramo da glasamo.Reč Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvažena gospođo Brnabić, kandidatu za premijera i budući premijeru Vlade koju ste predložili nama poslanicima koji ćemo glasati za vaš izbor i za izbor ove Vlade koju ste vi nominovali, moram pre svega da vam čestitam na hrabrosti da stanete na čelo najvažnije institucije u ovoj državi i vodite tim kojem su postavljeni jako visoki standardi u prethodnom periodu.

kroz instituciju vicepremijera, potom kroz instituciju premijera, Aleksandar Vučić i tim koji je predvodio je pred vas postavio jako visoke standarde i za vas se očekuje da nastavite dalje u tom pravcu i u tom smeru.Srbija smeru.Srbija koja je 2012. godine bila na ivici ambisa je danas zemlja koja stoji na svojim nogama. Vama će iz tog razloga biti mnogo lakše sa sređenim budžetom, sa sređenim finansijama, sa uspostavljenim sistemima u svim ministarstvima i svim oblastima da budete dobar selektor, da budete dobar kapiten, da budete dobar vođa tima.Vi poverenje nas poslanika i građana Srbije crpite iz onoga što ste pokazali svojim radom, ali i nadasve iz toga što vas je predložio čovek koji je na izborima za predsednika Republike Srbije dobio 56% glasova i apsolutno poverenje građana Republike Srbije. Odatle imate poverenje, a snagu ćete crpiti iz vašeg tima, iz onoga što vi znate, iz onoga što vi umete i iz podrške za sve ono dobro što nameravate i što ste nam predočili da će Vlada Srbije u budućem periodu učiniti za dobrobit građana Srbije.Ne sumnjam u uspeh, jer je i Srbija sazrela i dozrela time što prvi put imamo, neki od nas i privilegiju i čast, da glasamo i da izaberemo ženu za predsednika Vlade. Ne sumnjamo da ćete biti revnosni, da ćete biti angažovani i uopšte nemamo nikakvu dilemu i sumnju da će Srbija nastaviti putem u bolje sutra, nastaviti da gradi svoju samostalnost, da će očuvati svoju celovitost i da će biti vojno neutralna zemlja u budućem periodu.Očekujem od vas da ne pohrlite, a znamo da niste takvi, i pre vremena krenemo sa podizanjem standarda na izmišljen način, kao su to radili neki i doveli Srbiju do ivice propasti.Rad Vlade u kojoj ste bili samo ministar do sada je doveo do pozicije da Srbija može da uzdiže standard svojih građana ali na realno ostvarenom novcu i realno ostvarenim sredstvima. Sve što ste učinili u ova dva dana je uticalo na to da ako je kod bilo koga, dobronamernog, postojala ijedna sumnja da ste vi neko ko može da vodi Vladu Republike Srbije, sve ste to raspršili

Hvala vam.Prvo, moram da kažem da mi je izuzetno dirljiva briga nekih poslaničkih grupa i narodnih poslanika za glasače

ostale optužbe o stranoj agenturi i slične, neću apsolutno da odgovaram. Neću da odgovaram, zato što su one pre svega uvreda za Republiku Srbiju, ovu državu i sve njene građane, zato što sam ja u Narodnoj skupštini Srbije pre deset meseci bila izabrana za ministra za državnu upravu u Vladi Republike Srbije. Vi mislite da je država Srbija toliko smešna da niko od bezbednosnih službi ne bi reagovao u tom trenutku. To je strašno kakvo vi mišljenje imate za svoju zemlju.Konačno, postoji puno pitanja na koja nisam stigla da odgovorim, ja se izvinjavam narodnim poslanicima i obećavam da ću dolaziti u parlament da odgovaram na pitanja i o diplomama, doktoratima, i o platama profesora koje su ovde predstavljane kao da u obrazovanje ovde ništa nije ulagano, da je tu najviše trpelo. Plate profesora su povećavane dva puta, 4%, 1. januara 2016. godine još dodatnih 6%, 1. januara 2017. godine data je jednokratna pomoć od sedam hiljada dinara za 140 hiljada ljudi u prosveti itd, itd.Imam podatke, ne mogu da stignem da odgovorim na sve, ali samo jedan primer za nacionalne manjine, recimo, da država Srbija odvaja preko 305 miliona dinara godišnje za nacionalne manjine, 245 miliona dinara ide iz republičkog budžeta, 60 miliona ide iz budžeta pokrajinske Vlade, plus ide dodatnih para iz lokalnih samouprava. Tako da, preko 305 miliona dinara ide iz budžeta. Imamo podatke zato što znamo šta radimo.Ali, koliko je teško bilo braniti i moj tim i sve što je prethodna Vlada radila, čiji sam član bila, ponosni član bila i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koliko je teško odgovoriti na optužbe koje nikakve nemaju osnove u realnosti. Ipak, i na kraju ovog dana, najbolje pokazuje činjenica da je policija bila optužena da je pre dva dana tukla malinare u Požegi. Ali, sada ću da vam kažem, ja sam rekla - da nikako policija nije tukla malinare u Požegi, ali ono što je najneverovatnije, što je meni sada stigla informacija iz Požege, da ove godine u Požegi nisu ni bili protesti malinara.Dakle, eto tako je kredibilno to na šta smo mi danas i juče trebali da odgovaramo. Ja sam dala sve od sebe, trudila sam se da objasnim šta smo radili, šta ćemo uraditi. Garantujem vam, apsolutni kontinuitet ukoliko me izaberete i moj tim. Prethodna Vlada postavila je temelje i mi sada možemo dalje da radimo i da gradimo na tim temeljima. Očekujem odlične rezultate i prosperitet za Srbiju. Hvala vam puno. Hvala mandatarki Ani Brnabić.Pošto više nema prijavljenih za reč, zaključujem